Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Zdravko Livaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, poštovani zastupnici. Par rečenica oko ovoga. Dakle, u 2008. godini ovaj Visoki dom je donio Zakon o koncesiji i Zakon o javnom privatnom partnerstvu u smislu usaglašavanja naše zakonske regulative prema EU propisima. Također slijedom toga i Zakon o javnim cestama koji predviđa koncesioniranje na auto-cestama i određenim objektima na državnim cestama nužno je uskladiti sa tom zakonskom regulativom. I samo da podsjetim, važeći zakon prije ove izmjene je predviđao mogućnost davanja koncesije na auto-cestama i kažem objektima na državnim cestama pojedinim na način da do 33 godine temeljem javnog natječaja a ta izmjena je bila prije koju godinu dodjeljuje Vlada a sve preko 33 godine da dodjeljuje Hrvatski sabor. Ovim izmjenama pošto je Zakonom o javnom privatnom partnerstvu utvrđen maksimalni rok davanja koncesije na 40 godina predlaže se da da se uskladimo sa tim zakonom, dakle da se koncesije daju do 40 godina ali da Vlada donosi tu odluku. Evo, to je najkraće rečeno vezano za ove odredbe. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 34. sjednici raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama i to kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da se prijedlogom ovog zakona predlaže usklađenje sa zakonom o koncesijama i to usklađenje zakona se provodi na način da se ovim prijedlogom zakona brišu sve odredbe koje su inače propisane odredbama Zakona o koncesijama i samo se u izmjenama određenih odredbi ovog zakona upućuje na primjenu Zakona o koncesijama. Naglašeno je da su prema Zakonu o koncesijama na davanje koncesije poslije 1. siječnja 2009. godine primjenjuje postupak davanja koncesija upravo propisan Zakonom o koncesijama te je to bio razlog da se Zakon o javnim cestama uskladio sa donesenim ranijim zaključcima. Bez rasprave Odbor predlaže donošenje Zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Ivan Bogović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati u cijelosti. Procesom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije 2008. godine donesen je novi Zakon o koncesijama kojim je uređen postupak davanja koncesija, prestanak koncesija, pravna zaštita i postupak davanja koncesija i prestanku koncesija te Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama isti se usklađuje s važećim Zakonom o koncesijama. Podsjetimo se, javne ceste su opće dobro i na njima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Javna cesta upisuje se u zemljišne knjige kao opće dobro u skladu s propisima koji uređuju zemljišno-knjižne upise. Javne ceste u smislu ovog zakona jesu ceste koje se ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju razvrstavaju u jednu od sljedeće četiri skupine: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Iste se razvrstavaju na temelju mjerila koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a akt o razvrstavanju javnih cesta kojim se određuju autoceste državne, županijske i lokalne ceste i njihovo značenje donesti ministar nadležan za promet i i objavljuje u "Narodnim novinama". Da bi se javnim cestama moglo kvalitetno upravljati, graditi i održavati iste, potrebno je izraditi planske dokumente. Planski dokumenti za građenje, održavanje i upravljanje javnim cestama su Strategija razvitka javnih cesta. Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strategiju kojom se utvrđuju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u Republici Hrvatskoj u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Strategija sadrži analizu stanja autocesta, državnih, županijskih i lokalnih cesta te potrebu razvitka istih. Temeljem mjerila za građenje autocesta, državnih, županijskih i lokalnih cesta te prijedlog kriterija prioriteta građenja autocesta i državnih cesta, potrebe održavanja postojećih autocesta i državnih cesta, načela održavanja županijskih i lokalnih cesta te prijedlog kriterija prioriteta održavanja autocesta, državnih, županijskih i lokalnih cesta Vlada Republike Hrvatske donosi program građenja i održavanja javnih cesta za četverogodišnje razdoblje u skladu sa strategijom. Izvješće o ostvarivanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture utvrđenih strategijom razvitka javnih cesta i izvršenju programa građenja i održavanja javnih cesta Vlada jedanput godišnje podnosi Hrvatskom saboru. Prioritet u građenju i održavanju autocesta državnih, županijskih i lokalnih cesta i potreba razvitka javnih cesta utvrđena strategijom mora se temeljiti na prostornim, prometnim, tehničkim, ekološkim i demografskim i gospodarskim analizama s gospodarsko opravdanim prometno-tehničkim rješenjima radi povećanja sigurnosti kapaciteta i protočnosti prometa. Poslove građenja i rekonstruiranje javnih cesta obuhvaćaju građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, projektiranje opreme pratećih objekata prometne signalizacije i drugo projektiranje, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, izmještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala izvedenih radova, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste te dodjelu javnoj cesti i objekata na korištenje i održavanje. Pravo građenja i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti može se steći koncesijom. Ista uključuje pravo gospodarskog korištenja autoceste ili objekta na državnoj cesti, te pravo rekonstrukcije i održavanja autocesta i cestovnog objekta na državnoj cesti tijekom trajanja ugovora o koncesiji i/ili pravo korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom, servisnih usluga i slično. Istim zakonom nije dozvoljeno davanje koncesije na županijsku i lokalnu cestu. Prema ranijem Zakonu o koncesijama krajnji rok na koji se koncesija mogla dodijeliti je 99 godina, a važeći je članak 50. Zakona o javnim cestama propisao je da Hrvatski sabor donosi odluku o davanju koncesije za autoceste ili pojedini objekt na državnoj cesti ako se koncesija daje na vrijeme od 33 godine i dulje, a Vlada, ako se koncesija na vrijeme do 33 godine. Sada se rok na koji se koncesija daje ograničava na 40 godina sukladno ograničenju Zakona o javnoprivatnom partnerstvu. Kako je krajnji rok na koji se koncesija može dodijeliti 40 godina, predloženo je da se ovlasti Vladu Republike Hrvatske za donošenje odluke o odabiru i davanju koncesije do krajnje propisanog roka. Da bi se dodijelila koncesija potrebno je provesti pripremne radnje za davanje koncesije, koje po nalogu davatelja koncesije provodi ministarstvo sukladno Zakonu o koncesijama. Pripremnim radnjama smatraju se posebno procjena vrijednosti koncesije, izrada studije opravdanosti i davanja koncesije, davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije, posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijske učinke koncesije i usklađenost gospodarskim razvojem, razvojnim planovima i planovima davatelja koncesije. Prije početka postupka davanja koncesije, davatelj koncesije dužan je imenovati stručno povjerenstvo za koncesiju iz redova istaknutih stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka ovisno o predmetu koncesije. Član stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koja bi dovela do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u radu stručnog povjerenstva. A zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda, te kriterij za odabir ponude, analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja rada radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva kako je određeno propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo. Pregled i ocjena pristiglih ponuda, utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva. U provedbi pripremnih radnji ministarstvo može povjeriti određenih stručno-tehničkih poslova stručnim pravnim osobama nadležnim za obavljanje poslova upravljanja, građenja i održavanja autocesta. Nakon provedenog natječaja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja s istim se sklapa ugovor o koncesiji kojim se određuju prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara u skladu sa odredbama ovog zakona, te Zakona o koncesijama. Od 1995. godine do danas dodijeljene su tri koncesije za autocestu i sklopljeni ugovori o koncesiji koji su još u tijeku realizacije. Za istarski ipsilon Bina Istra d.d. Pula u mješovito francusko-hrvatskom vlasništvu za autocestu A1 Zagreb – Bosiljevo i A6 Bosiljevo – Rijeka koncesionar autocesta Rijeka – Zagreb d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i za autocestu A2 Zagreb – Macelj koncesionar autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. u mješovito njemačko-hrvatskom vlasništvu. Da bi se u budući mogao raspisivati natječaj za dodjelu koncesija na javnim cestama, a u skladu sa Zakonom o koncesijama nužno je usvajanje ovog prijedloga zakona. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama. Hvala lijepa.

Ako počne ovaj drugi klub onda neće stići, ona ćemo ući onda malo. Hajmo mi prekinuti onda pa ćemo nastaviti u 15,00 sati. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Luka Denona. Onda Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Dakle, nastavak u 15,00 sati.